Predlagatelj zakona je Vlada. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. U međuvremenu je Vlada dostavila aktom od 3. veljače, povukla zapravo svoj prijedlog za hitnost, te će se ovaj zakon, prijedlog zakona raspraviti u skladu sa odredbama Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, lokalnu i područnu samoupravu, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja će podijeliti vrijeme predviđeno za izlaganje predlagatelja, potpredsjednica Vlade Vlade gospođa Đurđa Adlešić, ministar pravosuđa Ivan Šimonović i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić. Idemo redom, potpredsjednica Vlade gospođa Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i hvala lijepo i zastupnici. Evo sa zadovoljstvom ću vas podsjetiti da smo mi zapravo rasprave ne o navijačima jer navijači nisu problem, nego o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima započeli prošlo ljeto negdje u 7 mjesecu i da smo se od tada pet puta sastali sa predstavnicima navijačkih skupina civilnog društva, Hrvatskog nogometnog saveza, sa stručnjacima koji se posebno bave subkulturama i sprječavanju nasilja i nama je doista njihova pomoć bila potrebna. Posljednji sastanak takav smo imali u ponedjeljak iz kojeg je proizažao zaključak koji je predložila Vlada. Vjerujem da vam je svima prihvatljiv, da raspravimo zakon u dva čitanja, ali na jednom zasjedanju. Dakle, za izmjene ovog zakona razlog nam nisu bile ni UEFA-ine kazne, niti intervju nekog stranog premijera, nego doista činjenice koje su nas dovele do toga da se zakon mora mijenjati. Ja ću vam navesti samo neke podatke. Možda neke od njih ste čuli ili pročitali, ali sigurno će vas zabrinuti kad čujete da je u nepunih pet godina

a da je u tučnjavama na stadionu i oko stadiona ozlijeđeno 324 osobe, 54 policijska službenika, 32 osobe su od toga teže ozlijeđene. Da je u neredima oštećeno 38 osoba, 31 službeno vozilo MUP-a, 141 osobni automobil, 35 tramvaja i 7 željezničkih vagona. Mnogi su govorili nismo imali stradalih. Imali smo sreću. Međutim, mi se ne možemo u ovim okolnostima pouzdati u sreću, nego u kvalitetne zakone. Hrvatski klubovi su do sada platili 750000 eura štete ne računajući ovu posljednju koja je izrečena, a klubovi nogometnih reprezentacija do sada su platili novčane kazne u iznosu od oko dva milijuna eura. Pokušajmo izračunati da se ova dva milijuna eura iskoristilo u izgradnju, obnovu i uređenje stadiona ili da se taj novac trošio na edukacije navijača kakve bismo rezultate imali. A posljednje izgrede huligana u Pragu i Udinama, na žalost pratili su vodeći svjetski mediji, stvarali sliku o Hrvatskoj koja nije prava hrvatska slika, neredi i huliganizam doveli su u pitanje i sigurnost gledatelja na tribinama. Time se njihov broj vidljivo smanjio. Dugoročno se ugrozio i daljnji razvoj športova i športskih klubova i mogućnost da športski događaji privuku što veći broj gledatelja, a naročito djece i obitelji. To su dakle razlozi zbog kojih smo krenuli na izmjene zakona. Vi ćete vidjeti da se dio naravno odnosi na povećanje sankcija, na nove ovlasti policije i redara, na obveze organizatora, odnosno svih osoba koji sudjeluju u športskom natjecanju kao i efikasnih mjera koje onemogućuju odlazak osoba sklonih huliganizmu u inozemstvo, ali i programe prevencija. Jer je sigurno da bez dobre prevencije, bez rada s mladim ljudima, možda sa onim budućim generacijama nije za očekivati dobre rezultate. I čut ćete ministarstvo je doista izradilo kvalitetne mjere koje ćemo naravno još razrađivati, davati im konačni oblik, jer znamo da represija nije rješenje i mi ne želimo pune zatvore, nego pune tribine. Na sličan način su govorili i predstavnici navijačkih skupina koji ne traže blaže kazne za one koji krše zakon, za huligane, nego traže da se oni izoliraju i da se kažnjavaju oni, a ne čitave navijačke skupine što mislim da mogu reći da nam je zajednički cilj. Mislim da je i sada dobro vrijeme za i raspravu i donošenje takvog zakona nakon završenog Svjetskog rukometnog prvenstva, gdje se doista pokazalo kakvi građani Hrvatske mogu biti navijači. Pokazali smo što znači sjajno navijanje, a isto ću vas podsjetiti i na “Snježnu kraljicu“ kada su svjetski mediji s divljenjem govorili o fascinantnom navijanju u Hrvatskoj. Dakle, moramo ponoviti, iako znamo da nema idealnih zakona, da ovaj zakon nije zakon protiv navijača. Ovo je zakon kojim se žele spriječiti huligani i njihovo divljanje. Ovim zakonom se ne kriminalizira skupina ne kriminalizira skupina građana koji žele ići na stadione, nego se upravo njih štiti od onih koji na stadionima divljaju. Prema tome, navijač, ljubitelj sporta nema nikakvog razloga strepiti od primjene ovog zakona, iako se vrlo često pokuša stvoriti i takav dojam. Zaboravlja se pritom da su mnogi strastveni i dugogodišnji navijači prestali dolaziti na stadione upravo zbog divljanja, zbog nereda. A mi želimo odvojiti upravo one koji te nerede rade od onih koji stvarno žele gledati utakmice. Dakle, odluka da se Zakon raspravi u 2 čitanja je zajednička odluka. Vjerujem da je mnogima od vas također prihvatljiva. Mi ćemo pažljivo slušati vašu raspravu, provesti još rasprave sa navijačima i stručnjacima između ta 2 čitanja kako bismo doista mogli imati jedan kvalitetan zakon i kako bi huligani postali prošlost. Dakle, idealnog zakona nema, ali mi ne želimo da nam lekcije dijeli UEFA ako možemo sami zakonom taj problem riješiti. Hvala lijepa.

Poštovane zastupnice i zastupnici, ja bih podržao potpredsjednicu Adlešič u naporima da se razjasni svrha donošenja ovog zakona. Naziv koji se upotrebljavao prilikom rasprave Zakon o navijačima, zavarava. Ovo je prije zakon o zaštiti športa i navijača od onih koji zloupotrebljavaju športske priredbe za iživljavanje i pri tome ugrožavaju druge i to baš prvenstveno navijače. Što se pravosuđa tiče, zapravo dvije novine se donose ovim zakonom. Prva je nove zaštitne mjere. Uz kažnjavanje prema Zakonu o prekršajima i mogućnost izricanja mjera, uvode se i 3 nove mjere. One se odnose na zabranu prisustvovanja natjecanjima u zemlji uz obvezu javljanja policijskim stanicama, odnosno na zabranu prisustvovanja uz obvezu zapravo zadržavanja u stanici u vrijeme utakmice. I napokon, ta treća ta treća mjera odnosni se na zabranu odlaska na utakmicu u inozemstvu, što se osigurava time što se na određeno razdoblje oduzima putovnica, odnosno postoji obveza javljanja policijskoj stanici. I napokon, da bi te mjere bile brze i učinkovite, zakon predviđa prisutnost prekršajnog suca na športskim terenima ako športski objekt raspolaže odgovarajućim prostorom. To su u osnovi one nove mjere koje predviđa ovaj prijedlog. Ja bih samo još prokomentirao nešto o čemu se razgovaralo tijekom rasprave, a to je pitanje ustavnosti ovih prijedloga. Ustavom Republike Hrvatske garantiraju se prava i slobode čovjeka, pravo kretanja, pravo kretanja unutar zemlje, pravo ulaska i izlaska iz zemlje, no prema članku 32. ta se prava mogu iznimno zakonom ograničiti kada je to nužno radi zaštite nekih bitnih društvenih vrijednosti, zaštite pravnog poretka, zdravlja, prava i slobode drugih, odnosno ako postoji pravomoćna odluka suda u zakonom propisanom postupku. Ovaj prijedlog ispunjava spomenute uvjete. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Pa ja bih izlaganje o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda započeo sa komentarom zastupnika Kotromanovića koji je rekao da je ovo zakon o navijačima. Nažalost, taj kolokvijalni naziv zakona se u javnosti previše ukorijenio i on objektivno stvara problem i stvara jednu lošu klimu u donošenju ovoga zakona zbog toga što ovo nije zakon o navijačima, nego je ovo zakon o ljudima koji kršeći zakon upravo ometaju navijače da mogu mirno prisustvovati utakmicama i navijati. Ja ću vam samo reći da se u nekoliko zadnjih mjeseci već i nakon najave donošenja zakona dogodilo nekoliko izgreda koje su huligani činili i u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, pa smo tako svi skupa bili svjedoci

zatim divljanje navijačkih skupina, odnosno huligana u susjednoj Bosni i Hercegovini u Gabeli i niz drugih pojedinačnih ili skupnih incidenata koji su se dogodili u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon nije revolucionarno represivan zbog toga što smo upravo proučavajući dosadašnja iskustva u primjeni zakona iz 2003. godine i u postupanju policije si dali truda da predložimo nekoliko mjera koje trebaju napraviti jedan konzistentan sustav da svi kojih se sport i sudjelovanje različitih sudionika u sportu tiče daju svoj doprinos kako bi napokon sportski tereni postala borilišta na kojima će se, prije svega sučeljavati sportaši, a oni koji prate natjecanja da mogu to pratiti u miru i u sigurnosti. Ja ću vam reći samo nekoliko najvažnijih novosti koje smo predložili ovim zakonom o izmjenama i dopunama zakona kako bi vam bila jasnija namjera, intencija, prije svega Ministarstva unutarnjih poslova kao glavnog nositelja na izradi ovoga zakona. U članku 1. se jasnije definira redar. Naime, bilo je do sada dosta primjedbi od strane navijačkih skupina na ponašanje redara i na nejasnu ulogu i ovlasti redara. Upravo smo se zbog toga i potrudili da jasnije definiramo i tko može biti redar i koje su ovlasti, dužnosti i prava redara. Zatim se jasnije definiraju i propisuju i protupravna ponašanja kažnjiva za pojedine prekršaje proširuje se na pokušaj protupravnih ponašanja dok se uvode i novi oblici protupravnih ponašanja. Ti novi oblici protupravnog ponašanja su prije svega maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način od strane osoba koje dolaze, prisustvuju ili vraćaju se sa športskih natjecanja s ciljem prikrivanja identiteta. Bilo je prigovora na ovu mjeru od strane navijačkih udruga da time onemogućavamo navijače da si bojaju lice u boje trobojnice, međutim apsolutno to nije intencija zbog toga što smo ovdje izrijekom i naveli da je kažnjivo ono maskiranje kojem je cilj prikrivanje identiteta. To su situacije kad se netko maskira šalom i onda počne na tribinama divljati i bacati baklje i izazivati druge nerede. Ta mjera je usmjerena protiv njih. Nije usmjerena protiv onih koji si bojaju lice u boje hrvatske trobojnice. Zatim je isto tako jasnije precizirana granica oko koncentracije alkohola sa kojom posjetitelji mogu dolaziti na utakmicu. Ona je utvrđena u granici od 0,5 grama alkohola u krvi, kao i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Ovo je mjera o kojoj i mi još uvijek razmišljamo da li ju preformulirati, da li ju predložiti na drugi način kako ne bi izazvala probleme u njezinoj primjeni, ali mislim da smo svi skupa suglasni da moramo onemogućiti izazivanje nereda na stadionima pod utjecajem alkohola. Po ovoj mjeri da li će ići u ovakvom obliku ćemo još raspraviti, razgovarati ćemo sa navijačkim udrugama, razgovarati ćemo sa uglednim stručnjacima i vjerojatno će pretrpjeti određenu izmjenu kako bi bila i primjenjiva. Ne želimo donositi ograničavajuću mjeru koja će stvarati i generirati samo dodatne probleme. Zatim isto tako preciziran je boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljstvu u gledateljskom prostoru za osobe koje ne posjeduju ulaznice, zbog toga što je do sada bilo slučajeva da su pokušavali pojedini posjetitelji ući i ulazili su bez ulaznica. ulaznica. Time su stvarali ne regularne uvjete na tribinama i upravo takvi jesu bili vrlo često uzročnici i kršenja normalnog ponašanja i stanja na sportskim stadionima. Bolje se definira i vrijeme u kojem protupravno ponašanje mogu biti ostvarena zbog toga što smo uočili da osim što se protupravna ponašanja događaju na samom stadionu i neposredno prije i nakon završetka utakmice i oko stadiona da se protupravna ponašanja događaju vrlo često i nekoliko sati prije početka prije početka utakmice, praktično od trenutka kada huligani krenu iz svojih domova iz različitih krajeva Hrvatske na športska natjecanja i htjeli smo sankcionirati svo vrijeme kada netko krene na utakmicu i kada čini protupravna kažnjiva ponašanja. Kvalitetnije se definiraju uvjeti za obavljanje poslova redara na način da sve osobe, osim licenciranih osoba i zaštitara moraju biti osposobljenje za obavljanje poslova redara. To je ono što sam malo prije spomenuo, želimo dati ne samo prava i ovlasti redarima, nego želimo osigurati i da ti redari budu osposobljeni, da mogu zaista na stadionima postupati korektno, sukladno zakonu, osiguravati red, a ne maltretirati gledatelje koji dolaze da na miru gledaju utakmice. Propisuje se obveza za postavljanja uređaja za kontrolu i brojenje ulaznica na ulazima u športske objekte, te se dopunjuju mjerila koja trebaju donijeti športski savezi. Ova mjera se donosi sa odgođenim početkom primjene od 6 mjeseci zbog toga što nabava ovih uređaja za brojanje posjetitelja zahtijeva određeno vrijeme. Naime, kubovi moraju provesti postupke javne nabave radi nabavke tih uređaja, ali smatramo kada se ova mjera kada se bude počela primjenjivati biti jedna od najefikasnijih u suzbijanju nereda zbog toga što je do sada bilo prečesto velika razlika između broja posjetitelja koje su prijavljivali klubovi kao organizatori i stvarnog broja posjetitelja na utakmicama. Ovim ćemo sigurno moći precizno znati da li su organizatori i športski klubovi točno prijavili broj prodanih ulaznica i da li se na stadionu zaista nalazi onaj broj koji su oni i prijavili. Obvezuje se i organizatora športskog natjecanja na pribavljanju odgovarajućeg odobrenja od nadležnih gradova za osiguranje parking mjesta. To se isto pokazalo kao jedan od problema i to su bila neuralgična mjesta gdje su se događali česti incidenti i na taj način želimo osigurati da kod masovno posjećenijih utakmica organizatori moraju osigurati i parking mjesto za dolazak navijača. Jasnije se definiraju ovlasti policije, te se propisuje utvrđivanje prisutnosti alkohola u organizmu, mjerenjem količine alkohola, izdahnutog zraka. Naime, ova mjera je bila nužna budući smo i propisali koncentraciju alkohola u krvi sa kojom je dozvoljeno prisustvovanje športskim natjecanjima. Isto se definira da će policija predložiti organizatoru da privremeno ili trajno prekine športsko natjecanje. Naime, do sada je prekid športskog natjecanja mogao predložiti, odnosno donijeti odluku organizator, odnosno savez. Mi smatramo da i policija treba imati mogućnost ukoliko dođe do ozbiljnog narušavanja sigurnosti na športskim objektima i natjecanjima da i policija može predložiti organizatoru prekidanje trajno ili privremeno športskog natjecanja. I ono što je možda najvažnije u svemu ovome se propisuju tri vrste novih zaštitnih mjera. Neću ih ponavljati zbog toga što ih je već rekao ministar Šimonović. Ovo je dobro rješenje zbog toga što je velika većina prekršajnih sankcija propisana Zakonom o prekršajima. Mi ih ovdje ne ponavljamo zbog potrebe da zakon ne bude prenormiran, ali smo uveli ove tri vrste zaštitnih mjera koje će se primjenjivati prema najtežim prekršiteljima, opet ovisno o stupnju težine kršenja zakona i narušavanja reda i sigurnosti na športskim objektima i na športskim natjecanjima. Također se definira i prisutnost suca za prekršaje kao zasebna obveza pod uvjetom da športski objekat raspolaže odgovarajućim prostorijama za njegov rad. Ovo je isto jedna obveza koja će zahtijevati određene aktivnosti organizatora i klubova. Ova će se obveza primjenjivati kada se budu stekli uvjeti za njezinu primjenu, ali i ova mjera je najbolji dokaz da se ovim zakonom ne uvode samo obveze prema posjetiteljima športskih natjecanja, nego prije svega moramo učiniti odgovornim sve sudionike, klubove, organizatore i športske saveze da i oni preuzmu odgovornost za osiguranje mira i reda na športskim stadionima i na svim športskim natjecanjima. Ono što je isto važno, briše članak 35. zakona koji je donesen 2003. godine zbog nemogućnosti njegove provedbe i usklađivanja s odredbama Prekršajnog zakona. Naime, ta odredba je bila vrlo nejasna i upravo je dozvoljavala mogućnost arbitriranja policije sudovima. Mi ovim zakonom želimo svesti na najmanju moguću mjeru mogućnost arbitriranja bilo od strane policije, bilo od strane sudaca. Briše se odredba o obvezi policije na obavješćivanje obrazovanih i visokoškolskih ustanova o protupravnom ponašanju, zbog toga što se ova mjera nije pokazala učinkovitom, pa i smatramo da bi se možda time previše narušavala privatnost, prije svega maloljetnih posjetitelja koji eventualno počine određene prekršaje iz ovoga zakona ili Zakona o prekršajima. Objedinjuju se sankcije za protupravno ponašanje organizatora športskih natjecanja, pri čemu je izvršena diferencijacija propisanih kazni i s obzirom na obveznike ovoga zakona i s obzirom na visinu novčanih kazni. rekao izvršena je diferencijacija s obzirom i na njihovu visinu i na obveznike ovoga zakona. Propisuju se i razgraničavaju sankcije za lakše i teže prekršaje fizičkih osoba, radi usklađivanja s izmjenama članka 4. ovoga zakona kojim se propisuju protupravna ponašanja. Mijenja se naziv i sadržaj zbirke podataka koje vodi Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove iz dosadašnje zbirke podataka prijestupnika i događaja na športskim natjecanjima u naziv zbirke podataka o osobama i događajima vezanim, uz športska natjecanja. Bilo je primjedbi i u ovim razgovorima koje smo vodili sa udrugama oko razmjene tih podataka i dostavljanja u inozemstvo. Ovi će se podaci i sakupljati, i koristiti i dostavljati drugima sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti osobnih podataka i želimo svesti na najmanju moguću mjeru mogućnost njihove zlouporabe. Međutim, ovdje želim upozoriti prije svega one koji su usporavali ovu mjeru da je već godinama praksa između europskih policija da one razmjenjuju podatke o evidentiranim nasilnicima huliganima i da je to sigurno utemeljeno u europskoj pravnoj stečevini i Hrvatska će isto na takav način postupati, znači dostavljati podatke o najtežim prekršiteljima vodeći pri tome striktno računa da se ne prekrši nijedan važeći hrvatski propis. Evo, ja sam pokušao vam iznijeti najvažnije novine iz ovoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Siguran sam da su ovo kvalitetni prijedlozi. Dopuštamo mogućnost da neka rješenja mogu biti još bolja, zato smo i prihvatili da ovaj zakon ide u dva čitanja i od prvog čitanja do izglasavanja zakona ćemo obaviti još nekoliko razgovora sa praktično svima koji mogu dati pametan komentar, svoje mišljenje, sud ili neko iskustvo u primjeni ovog zakona odnosno kompletno o reguliranju ovoga problema. Podrobno ćemo slušati i vašu raspravu i siguran sam da ćemo za drugo čitanje imati dobar zakon koji će biti prihvatljiv onima koji žele mir i red na stadionima i koji će prije svega biti provediv. Hvala vam lijepa. Izvjestitelji odbora? Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predsjednik odbora gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na svojoj 17. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima s konačnim prijedlogom zakona. Pozdravljamo to da zakon sad ide u dva čitanja jer mislimo da za to ima potrebe još za konzultacijama. Odbor je ovaj zakon razmatrao kao zainteresirano radno tijelo i ono zadire direktno u ljudska prava. U raspravi je dana puna podrška potrebi donošenja predloženog zakona. Ocijenjeno je da je s obzirom na sve učestalije nerede i neprihvatljiva ponašanja na sportskim natjecanjima neizbježno uvođenje dodatnih mjera za njihovo sprječavanje što se ovim zakonom predlaže. mjera mora, da se uz pojačavanje represivnih mjera moraju istovremeno poduzimati i mjere za prevenciju nasilja jer se ovaj problem na duži rok ne može riješiti isključivo represijom. I u tome naglašeno je da veliku ulogu imaju klubovi, pogotovo veliki klubovi tamo gdje ima i više naselja gdje se nalazi od transfera i od svega i više novaca. Nemojmo zanemariti ulogu klubova kao izraz šoubiznisa koji stoji iza današnjega sporta. I trebalo bi i definirati što je danas sport, da li je sport nešto u toj mjeri čisto kao što se želi danas pokazati i da li zaista mi ovdje se nalazimo u zaštiti sporta pred nasiljem i u zaštiti onog sporta koji je ili bolje bi bilo rečeno onog sporta koji bi trebalo biti. Govorimo o najvišim nivoima ovoga sporta, govorimo o takvim vrstama natjecanja gdje to daleko više šoubiznis, daleko više novac nego što je sport u klasičnom smislu te riječi. Međutim, naglašeno je da su u tom kompleksnom problemu u koji su izravno i neizravno uključeni ili moraju biti uključeni brojni društveni čimbenici ne samo policija odnosno represivni aparat. Znači, cijelo društvo mora biti u tome mobilizirano ali prvenstveno ponavljam jer je to ponovljeno na odboru, jer je to više puta rečeno na odboru ponajviše klubovi gdje se nalazi novac i nogometni savez,

stvarajući tako ogromnu političku štetu, tako da vidimo to je postao politički problem, inače ovdje se on ne bi nalazio i kompromitirajući ugled zemlje u svijetu moraju pravovremeno i učinkovito reagirati na problem svi društveni čimbenici što uključuje najviše predstavnike države ali isto tako i lokalne vlasti, sve političke stranke i druge čimbenike odgovorne za formiranje javnog mijenja. I mediji ja bih dodao. Ovdje ga nismo napisali ali ponovit ću jer je tamo rečeno, i mediji. Ukazano je i na iznimno značajnu ulogu evo medija i u nekim slučajevima i u nekim slučajevima njihovu neshvatljivu reakciju na pojave kojima javnost svjedoči upravo uz njihovo posredovanje. Također je izneseno i mišljenje da davanje objašnjenja koja su ponekad mogu čuti kako su takve pojave kod mlađih generacija rezultat, posljedica rata nije prihvatljivo jer su izgrednici vrlo često maloljetne osobe koji u vrijeme rata nisu bile ni rođene a nemojmo zaboraviti ni to da problem ekstremnog pa i nasilničkog navijaštva i u Hrvatskoj zapravo datira od sredine osamdesetih godina. To nije stvar od jučer. Takvo objašnjenje kako je rečeno u potpunosti demantira i činjenica da ispadi navijačkih skupina nisu usmjereni samo prema pripadnicima drugih etničkih skupina mada često i jesu već smo smo svjedoci i brutalnih međusobnih sukobljavanja navijačkih skupina iz pojedinih hrvatskih gradova, i to je i tradicionalno. Posebno je ukazano na činjenicu da je u predloženim zakonskim promjenama zapostavljena uloga sportskih klubova i sportskih saveza te da bi stoga zakonsku regulativu trebalo dopuniti njihovim obvezama za provođenje programa promoviranja nenasilja i suzbijanja društveno neprihvatljivog ponašanja uz obvezu uključivanja u takve aktivnosti udruga navijača. Klubovi i savezi bi također morali imati zakonsku obavezu da izdvajaju dio svojih prihoda za takve programe a oni među njima koji su kažnjeni od domaćeg ili međunarodnog tijela zbog nasilničkog ili drugog vida vida neprihvatljivog ponašanja navijača morali bi imati obavezu dodatnog izdvajanja za istu svrhu u visini izrečene kazne. U raspravi je predloženo da treba utvrditi rok u kojem sportski objekti moraju biti tehnički opremljeni na zakon utvrđeni način. 2005. smo donijeli zakon, da mora biti video nadzor i da mora biti mašina zabilježavanja karata. Ljudi uopće ne sjede na svojim mjestima, ni dan danas, nitko ne zna tko sjedi na stadionu, tko ulazi na stadion. Samo Maksimir je djelomično pod video nadzorom. Video nadzor uopće ne postoji na našim stadionima. I dakle, obavezno se mora uvoditi rok, u kojem sportski objekti moraju biti tehnički opremljeni na zakon utvrđen način, kako bi se učinkovito mogla provoditi mjera za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. Oni sportski objekti koji te uvjete ne osiguravaju u zakonskom roku moraju biti i to je kazna, isključeni iz uporabe, iz natjecanja sve dotle dok propisane uvjete ne ispune. Ovaj prijedlog objašnjen je činjenicom da su i do sada zakoni bili propisani takve obaveze itd.. Zato su, donesen je jednoglasno sljedeći zaključak: "Predlaže se Hrvatskom saboru da donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima uz sljedeći amandman: Na članak 6. Konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 16. stavak 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: na kojima se održavaju prvoligaška natjecanja moraju uvjete utvrđene u stavku 1. ovoga članka, znači video nadzor i karte, osigurati od u roku godinu dana od stupanja na snagu ovoga zakona.". drugi stavak: "Ukoliko sportski objekti u roku iz stavka 2. ovoga članka, znači godinu dana ne osigurava propisane uvjete, ministarstvo zaduženo za nadzor provedbe ovoga zakona svojim aktom zabraniti će njihovu uporabu za sportska natjecanja do ispunjavanja propisanih uvjeta.". Uvjeravam vas da je to jedini način da da se počne imati nadzor nad sportskim objektima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za obitelj, mladež i šport? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu, Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo potpredsjednice Vlade, cijenjeni članovi Vlade, cijenjeni gospođe i gospodo. Navijačka potpora je jedna od najvažnijih sastavnica sporta, a navijačka strast je isto tako važna, važan sastojak navijačke potpore. I ta navijačka strast često eskalira. Prvi veći zamijećeni postupci eskalacije, navijačke strasti zabilježeni polovicom prošlog stoljeća u Južnoj Americi, kasnije i u Europi, posebice u Velikoj Britaniji. Kako je to bilo poprimilo veće razmjere, njihovi pravni sustavi su krenuli u nove pravne okvire kojima su doista, danas je to vidljivo spriječili i potpuno iskorijenili takva devijantna ponašanja, eskalacije navijačkih strasti. Što danas vidimo u Hrvatskoj? Iako neki pokazatelji govore doista i upućuju na divljaštvo, generalno govoriti je vrlo teško, ali ima primjera kada se može kazati da Hrvatska ima doista i divne navijače i to vrlo često pokazuje. I pokazivala je i u svijetu kada je, evo samo u Francuskoj prije 10-ak godina kada je po 20, 30 tisuća Hrvata bilo, davalo potporu Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, kada je prošle godine na Europskom prvenstvu bilo i po 30 tisuća na utakmici u Beču. Najnoviji svjedoci smo, najnovijih događanja na rukometnim utakmicama svjetskog prvenstva u Splitu i Zagrebu, ali isto tako i ranije u Tunisu, u Ateni gdje su naše rukometaše pratili i nekoliko tisuća ljudi, nekoliko tisuća navijača uvijek odnosno skoro nikada, bez ni najmanjeg izgleda. I doista pokazalo se da znaju i vole svoje klubove i reprezentacije. Međutim ima slučajeva koje zabrinjavaju. Posebice analizirajući podatke koje imamo i zapanjujuće podatke koje je potpredsjednica gospođa Adlešić iznijela da je privedeno 6 tisuća 429 osoba. Čini mi se da je većina njih privedena na nogometnim utakmicama, zapravo mogli bismo ovu izmjenu i dopunu zakona zvati i prijedlog izmjene i dopune zakona o sprječavanju nereda na nogometnim stadionima a ne na športskim natjecanjima, jer na drugima skoro da nema problema nikako. Danas smo zbog toga, zbog tih 6 tisuća 429 privedenih ja vjerujem da doista tu ima ne toliko i prijestupnika, nego da se vrlo često ponavljaju jedno te isti. Da je, čuli smo podatak ozljeđenih 324 osobe, 54 policijska službenika, oštećeno 38 autobusa itd., što je dovelo da danas na nogometnim stadionima u Hrvatskoj zapravo sjede samo, skoro samo takvi. One najiskrenije ljubitelje sporta, a to su djeca, i roditelji sa djecom, danas uopće nema na hrvatskim nogometnim stadionima. A kada samo vidimo koja je struktura gledatelja bila u Areni zagrebačkoj na utakmicama rukometaša vidjeti ćemo da navijanje nije izostalo, da je navijanje bilo još bolje i ljepše nego na nogometnim utakmicama ali da su tamo većinom bila djeca sa svojim roditeljima, kompletne obitelji. Dakle, dakako zbog toga treba ovakav prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na školskim natjecanjima svakako podržati. Jer on ima i preventivne karaktere u sebi, posebice analizom sam vidio da ima priličan broj maloljetnika u ovom broju prekršitelja. Ali ipak trebamo imati na umu da on sadržava i sankcije i da prave rušitelje nereda, stvoritelje nereda, huligane, može sprječavati samo kazna. To je Engleska dokazala dokazala i danas na nogometnim stadionima u Engleskoj imamo utakmice sa 40, 50 tisuća gledatelja bez ikakvih prepreka, ali nikome ne pada na pamet utrčati u teren jer zna što ga poslije toga čeka. Čimbenici sportskog natjecanja dakako i infrastruktura, stadioni, prijevozi do stadiuma, prilazi, parking, udobnost na stadionu, popratni sadržaji, ponuda hrane i pića, sanitarni čvorovi ali i natjecatelji i osiguranje, ali skoro najvažniji čimbenik su navijači. Gledatelji i navijači su blago sporta. Bez navijača sport nema uopće smisla. I doista, kad bi primjerice samo uzeli u obzir ponajbolje nogometne ekipe svijeta, Barcelonu i Chelsea, kad bi uzastopce igrali nekoliko utakmica bez gledatelja ili pred 1000 gledatelja, onda bi taj nogomet nakon 6 mjeseci izgledao kao jedan veteranski, amaterski nogomet. Mi smo, gledajući evo naš Maksimir, a ja u susjedstvu svom i 40 godina ga gledam, pust je na nogometnim utakmicama Hrvatske lige. Zašto? Pa ponajprije zbog izgrednika, ali i zbog toga što je ljepše izgledao prije 40 godina kad sam ga prvi put ugledao nego danas. On nema uvjeta, zato nema ni istinskih ljubitelja sporta. Skoro cijeli svijet se zgražao nad nedjelima pojedinaca hrvatskih navijača u inozemstvu, od Praga, Livorna, Mađarske, Malte, Austrije i Slovenije i Mi nažalost moramo priznati da to ipak istinski nisu navijači. Navijač voli, navijač daje potporu i navijač ljubi svoj klub i svoju reprezentaciju. A iz ljubavi se zna, ne može se činiti ni izgrede, niti razbijati imovinu, a niti ulaziti u tučnjavu. To radi samo iz mržnje, a onaj tko mrzi ne navija. Ovim novim prijedlogom izmjena i dopuna zakona uvedene su i novine koje su se pokazale nužnim, a to je ponajprije pravo alkotesta i onemogućavanje dolaska na natjecanje onima koji su registrirani kao prekršitelji. Uvedene su tri vrste novih zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja natjecanjima. Dosadašnji prekršitelji težih oblika prekršaja se stavljaju pod policijski nadzor, a lakših oblika prekršaja moraju se javiti policiji o svom mjestu boravka pola sata prije utakmice ili natjecanja i dva sata nakon natjecanja. Isto tako, uvodi se polaganje putovnice za vrijeme odlazaka u inozemstvo. Uvode se nove ovlasti za policiju i redare i ono što je najvažnije, uvode se nove obveze organizatora. Jer, ne možemo se skrivati pred dosadašnjom praksom da su organizatori vrlo često ne ne poticali, ali sukrivci bili dosadašnjih događanja, jer su omogućavali unošenje zabranjenih predmeta, opasnih predmeta, alkoholiziranih navijača, a vrlo često i plaćali ulaznice za takve nazovimo navijače, a koji su time dobili možda par stotina gledatelja na terenima, ali izgubili i možda i po 10-tak, 20-tak tisuća gledatelja zbog takvih svojih postupaka. Stoga, svakako je za podržati uvođenje novih obveza, a koja će pojačati odgovornost organizatora. Isto tako, uvode se još veće sankcije za ponavljanje protupravnih radnji. Ovu prigodu bih iskoristio istaknuti da je Hrvatska pravo svjetsko čudo, jer nogometna bronca iz Francuske, rukometna zlata i srebra, vaterpolska zlata i srebra, Blanka Vlašić, Ivanišević, Mario Ančić, Marin Čilić, Sanja Jovanović, Duje Draganja, Filip Ude i ostali su doista naši biseri i njima treba potpora i oni zaslužuju gledatelje kao istinske zaljubljenike sporta, a ne zaslužuju da ih promatraju oni kojima nije mjesto na sportskim natjecanjima. Isto tako treba razlikovati amaterski i profesionalni sport, amaterska i profesionalna natjecanja. Svugdje u svijetu profesionalni sport je ujedno i važna gospodarska djelatnost, stoga ove promjene su nužne i zbog tog pristupa sportu jer će zakonski okvir pripomoći da i sportaši i ljubitelji sporta u uljuđenim uvjetima uživaju u okružju koje sport zahtijeva i zaslužuje. Tomu će pripomoći naravno i Zakon o športu i vjerujem u preoblikovanja koja nadolaze u hrvatskom sportu, ali ponajviše ove Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Ispravio bih odnosno dopunio jedan navod gospodina Marića. Dakle, na kraju sve uspjeh hrvatskih sportaša zaboravio je spomenuti još jedan jako bitan sport u Hrvatskoj, a to je košarka kojoj imamo olimpijsko srebro iz Barcelone, broncu sa europskih prvenstava i pune dvorane ove godine bez velikih nereda. Tako da zbog povijesne istine sam prisiljen ispraviti ovaj netočan navod. Ima još koji nisu spomenuti vrhunski športski uspjesi. U Paraolimpijski. U belotu, preferansu. Sad ćemo prekinuti i nastavit u 15 sati. Na redu je Klub zastupnika HSLS-HSU-a, gospodin zastupnik Antun Korošec. U 14 sati u dvorani Janka Draškovića 15. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora. Hvala